Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 73, ал. 1 от правилника за нашата работа правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отпадъците. Основанията за това предложение са, че законопроектът е отговорен, обемен и изисква консултации както с представители на местната власт, така и с представители на бизнес организациите, които са засегнати от някои от клаузите на законопроекта. Това е моето процедурно предложение. Благодаря ви.

срок за разглеждане между първо и второ четене – 28 дни. Това е

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедурно предложение за допускане в залата на колеги, които вчера не бяха допуснати – Калина Борисова от Агенцията за следприватизационен контрол и Атанаска Бозова – изпълнителен директор на същата агенция.

Имате думата, господин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9, госпожо Янева. Следва предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9. Предложение Предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Валентин Николов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9. Следва Вариант който трябва да стане § 2 по вносител. Отново – предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено. Предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което също е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант І и ІІ и предлага § 8 да отпадне. Колеги, това се дължи на обстоятелството, че двете отделни глави – за Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол, отпадат и се прави една нова обща глава.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане

предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев за нов § 9а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9.

Чл. 22а. (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон. (3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. (4) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол. (5) Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са: 1. Надзорен съвет; 2. Изпълнителен съвет. Чл. 22б. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон. (2) При осъществяване на функциите по ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: 1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи. (4) При осъществяване на функциите си по ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: 1. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение; контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия; 3. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори; 4. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти; 5. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори; 6. може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това; 7. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения; 8. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон. (5) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол има вземания за неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно решение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването. (6) Периодът на разсрочване по ал. 5 може да е до 5 години, считано от датата на подписване на спогодбата или споразумението, като при подписване на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението. (7) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 5 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо. (8) От деня на сключване на спогодбата или споразумението по ал. 5 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс. (9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът е поел допълнителни задължения, освен заплащане на покупната цена. цена. (10) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора. Чл. 22в. (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование. (2) Член на Надзорния съвет се освобождава при: 1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане; 2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер; 3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (3) Членовете на Надзорния съвет избират помежду си председател. (4) Председателят на Надзорния съвет: 1. свиква и ръководи заседанията на съвета; 2. определя дневния ред; 3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета. (5) Председателят на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на Надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Чл. 22г. Чл. 22г. (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове – изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование. (2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при: 1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане; влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер; 3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 4. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (3) Изпълнителният директор представлява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет. (4) Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (5) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор. Чл. 22д. (1) Надзорният съвет: 1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол; 3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 5. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9; 6. утвърждава общи правила и условия за назначаване, работната заплата и допълнителното материално стимулиране на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 8. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет. (2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5. (3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове. Чл. 22е. Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, утвърден от надзорния съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров за коректното предлагане на текстовете, така както комисията ги е одобрила и предлага за наше обсъждане. Откривам дебата. Заповядайте.

По отношение на тази алинея аз от името на „Атака” като народен представител бях дал предложение, за което по-рано в текста беше отбелязано, че комисията е приела по принцип и на базата на това предложение се създава ал. 10 към чл. 22б. Колеги, искам да ви прочета моето предложение и тази алинея, която на теория е създадена на базата на моето предложение, за да кажете дали според вас те по някакъв начин се препокриват. Моето предложение гласи, че когато в приватизационните договори не е предвиден срок за упражняване на правомощията по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява тази функция за срок от пет години от датата на влизане в сила на приватизационния договор, но, забележете, не по-рано от изтичане на сроковете и цялостното изпълнение на всички срочни задължения, предвидени в договора. Сега ви чeта ал. 10, която е направена според това, което прочетох - на базата на моето предложение. в последната част гласи следното: „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора”. Забележете, премахват се всякакви срокове. Каква беше идеята, поне според мен, на тази поправка на закона, която правим? Нали идеята беше първо - да сложим повече прозрачност, второ – да сложим крайни срокове, ясни и точни правила в процесите на приватизация и следприватизационен контрол.

Оттам нататък искам да ви попитам и нещо друго. Представете си една хипотетична ситуация – това е нещото, от което искаме да избягаме – един приватизационен договор, в който примерно умишлено е казано: трябва да се направи 2 млн. инвестиция, но не е сложен срок за тази инвестиция. Колкото пъти дойде Агенцията за следприватизационен контрол при инвеститора и каже: „Господине - или госпожо, разбира се, Вие имате задължението да направите 2 млн. инвестиция, защо не сте я направили?”, той казва: „Да, няма проблем, аз ще изпълня инвестицията, но някъде да сте ми сложили срок?”.

покрива абсолютно всички срочни задължения. Ако те са 10 години, контролът продължава 10 години, но безсрочните задължения трябва да бъдат изпълнени за този срок от 5 години, защото за мен безсрочни задължения не трябва да има. Нали целта на комисията беше да формулира този текст? Аз не смятам, че е спазен духът на моето предложение. Затова предлагам първоначалният вариант за ал. 10 да бъде: „Когато в приватизационните договори не е предвиден срок за упражняване на правомощията по ал. 4, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява тази функция за срок от 5 години от датата на влизане в сила на приватизационния договор, но не по-рано от изтичането на сроковете и цялостното изпълнение на всички срочни задължения, предвидени в договора, както и в срок от 5 години

и се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73 между първо и второ четене. В доклада на комисията, с който ни запозна председателят, няма предложение, на което Вие се позовавате в момента по отношение на ал. 10. Така също подробно съм се запознала със стенограмата и тя се намира пред мен - при обсъждането на тази алинея Вие не сте взели участие, защото нямате такова предложение. Поради това Вашето предложение е недопустимо и няма да го подложа на гласуване. Благодаря Ви. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение?

предложението на комисията за създаване на нов § 9 със съдържанието, което ни беше предложено от председателя на комисията народният представител Мартин Димитров. Гласували

предложение на народните представители Стоян Мавродиев и Диан Червенкондев – да се създаде нов § 9а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. В чл. 28 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думата „капитала” се добавя „и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала”, а след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”. 2. В ал. 2, 6 и 7 след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”. 3. В ал. 8 след думите „Агенцията за” се добавя „приватизация и”. 4. В ал. 9 навсякъде след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.”

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 10 съгласно предложението на комисията.

предложение на народните представители Димитър Главчев, Недялко Недялков и Цвета Караянчева за нов § 9а. Комисията подкрепя по принцип предложението.

се добавя „както и акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества”. 2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „отговорност”

гласувайте текста на § 11 с редакционната поправка на господин Димитров.

В чл. 35а се правят следните промени: 1. В ал. 1 след думата „държавно” се добавя думата „общинско” и в края се добавя изразът „и на които са възложени задачи по подготовка на страната за работа във военно време и кризисни ситуации, купувачът се задължава да осигури изпълнението им до момента на тяхното отменяне”. 2. Създава се ал. 3 със следното съдържание: „(3) Задълженията по ал. 1 могат да бъдат отменени само от

Тъй като предложението на госпожа Анна Янева засяга чл. 35а, логично бе предложението на господин Мартин Димитров - първо да обсъдим и гласуваме този текст, а след това да разглеждаме предложенията по чл. 37, ал. 2.

Комисията предлага да се създаде нов § 15: „§ 15.

предложение на народния представител Стоян Мавродиев и Димитър Бойчев за нов § 10а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Анна Янева, което е подкрепено по принцип от комисията. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. Параграф 11б Параграф 11б от Допълнителните разпоредби се изменя така: „§ 11б. За изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена или за изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизплатени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документ или извлечение от счетоводните им книги.”

предложение от народните представители Димитър Главчев и Николай Мелемов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17: „§ 17.

от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „Агенцията за следприватизационен контрол, съответно изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация, съответно органите по чл. 4, ал. 2” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4”, а след думите „Гражданския процесуален кодекс” се добавя „върху имуществото на приватизираното дружество и”. Създава се нова ал. 2: “(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество.”

гласуване предложенията на комисията в подкрепя текста на вносителя

предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 29: „§ 29. В останалите текстове на закона думите „Агенцията за приватизация”, „Агенцията за следприватизационен контрол” и „Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол” се заменят с „Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол”.” Има ли желаещи народни представители за становища? Не. Гласуваме § 19.

предложение от народните представители Стоян Мавродиев, Валентин Николов и Георги Икономов. Комисията подкрепя предложението. Има Вариант ІІ на § 13. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант ІІ.

и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. (2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол не се прекратяват и преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител. (4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.”

Колеги, моля ви следващия път, когато има законопроект на Министерския съвет, който отменяме, на практика да си го оттеглим и животът ни ще бъде по лек.

I. Има предложение на народния представител Анна Янева. Предложението е оттеглено. Следва Вариант II на § 14. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант I и предлага следната редакция на § 14, който става § 21: „§ 21. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (2) До назначаването на членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове

от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (4) До избирането на членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на вносителя за Вариант I, което се подкрепя от комисията и става редакция на § 21. Гласуваме предложението за Вариант I, подкрепено от комисията.

В едномесечен срок от влизането в сила на този закон дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и включените в списъка по чл. 3, ал. 1 представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация за търговските дружества, в които имат участия, както и за обособените части от имуществото на търговски дружества, в които имат участия. (2) В В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, областните управители представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол пълен списък на имотите - частна държавна собственост. срока по изречение първо областният управител по местонахождението на имота предоставя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация и наличната документация за имотите. (3) Информацията по ал. 1 и 2 се актуализира най-малко веднъж годишно. (4) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява списък на обектите по ал. 1 и 2 на интернет страницата си.”

Вариант I. Има предложение на народния представител Анна Янева. Предложението е оттеглено. предложение от народните представители Димитър Главчев и Недялко Недялков, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 23: „§ 23. става § 23: „§ 23. (1) Започнатите процедури от Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол към датата на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. (2) Висящите съдебни и арбитражни дела и изпълнителни производства към датата на влизането в сила на този закон се продължават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до тяхното приключване във всички инстанции, съответно до приключването на изпълнителните производства.”

Моля народните представители да гласуват.

да се създаде нов § 24: „§ 24. Започнатите до влизането в сила на този закон продажби на имоти – частна държавна собственост, по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за насърчаване на инвестициите, се довършват по досегашния ред.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Предложението е прието.

предложение на народния представител Анна Янева, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 29: „§ 29.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Добре разбирам необходимостта от икономии на средства, но когато правим икономии, трябва да си даваме сметка до каква степен това ще се отрази на качеството на работата. Тъй като в § 22, а и в следващия § 23 става дума за намаляване на членовете на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за стоковите борси и тържищата от 5 на 3-ма,

Пред вас ще спомена само някои от функциите, които има да изпълнява Комисията за защита на потребителите, които според мен са особено важни, и не бива с лека ръка да намаляваме числеността на комисията. Става дума за осъществяване контрол върху нелоялните търговски практики, предявяване на искове за колективна защита на потребителите. Комисията изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите, осъществява контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие със Закона за защита на потребителите. Считам, че това са изключително важни функции на комисиите и не виждам основание да намаляваме броя от 5 на 3 още повече, че с такива важни функции наистина предопределяме решенията. Уважаеми колеги, правя съвсем добросъвестно това предложение, не изхождам от никакви други мисли. Считам, че наистина минималният брой в Комисията за защита на потребителите, а също и Комисията за стоковите борси и тържищата е 5 и наистина пледирам пред вас да подкрепите моето предложение за отпадане на § 22 и § 23, за да не вземам след това отношение. Благодаря ви. реплики към госпожа Янева? Заповядайте,

Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, ако се водим от практиката в настоящия момент, комисиите се събират два пъти в месеца и вземат решения. Мисля, че тези решения могат да се вземат и от трима човека. Въобще не е необходимо да се запазва сегашното статукво, а и хората искат редуциране на съставите на всички агенции, комисии, искат да се спестят средства в държавата в условия на криза. Реално погледнато, не виждам да се промени нещо в работата. Ние не редуцираме състава на хората, които правят проверки, редуцираме състава само на борда. Благодаря ви. (Реплики

Уважаеми колега, аз мисля, че не се разбираме. Не става дума колко пъти се събират в месеца, важен е органът, който взема решение. Важно е да осигурим прозрачност и компетентност на този орган.

Гласували 89 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 6. Предложението е прието. предложение на народните представители Стоян Мавродиев и Иван Божилов за нов § 23а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 33: „§ 33.

Приложение № 9 към § 32 в т. 1 след думите „Фонд за покриване на разходите за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”, а след думите „Агенцията за приватизация” се добавя „и следприватизационен контрол”.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение на народния представител Анна Янева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 34: „§ 34. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения: 1. чл. 44: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Продажбата на имоти - частна държавна собственост, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при условията и по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.”; създава се нова ал. 2: „(2) Продажбата на имоти - частна държавна собственост, се извършва от областния управител по местонахождението на имота при условията и по реда, определени в закона и правилника за прилагане на закона.”; в) досегашната ал. 2 става ал. 3.

чл. 78: а) създава се нова ал. 2: „(2) Отписването на имоти, придобити по силата на приватизационен договор за продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на имоти - собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на приватизационни договори за продажба, по които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол, се извършва със заповед на областния управител след представяне на удостоверение, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.”; б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.” желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

При извършване на разпоредителни сделки, включително и сключване на договори за ипотека, както и при удостоверяване на вещни права върху имоти, придобити по силата на договор за приватизационна продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на имоти – собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на

за приватизационна продажба на обособена част от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на имоти – собственост на дружества, чиито акции или дялове са били предмет на договори за приватизационна продажба, по които АСК осъществява следприватизационен контрол, страните са длъжни да представят пред нотариуса удостоверение от АСК за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.” Комисията не подкрепя предложението. Ново предложение на народния представител Анна Янева:

В случаите, когато взискателят, обезпечен с ипотека или залог, е насочил изпълнението към предмета на обезпечението и вземанията му, обезпечени с ипотека или залог, надхвърлят размера на вземанията по представените в образуваното изпълнително дело изпълнителни листа, по сметка на съдебния изпълнител се запазва сума, равна на сумата на обезпеченото вземане до представяне на изпълнителни листа

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! И двете предложения са направени с цел подобряване на ефективността на следприватизационния контрол и аз лично не виждам сериозни основания тези две предложения да бъдат отхвърлени, особено що се касае до промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, където по същество предложението ми е свързано с невъзможността да се извършат разпоредителни сделки и да се сключват договори за ипотека без съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Аз наистина искам да вникнете в предложенията, които правя, и те да бъдат подкрепени днес в пленарната зала. Благодаря ви.

и се създава нова ал. 2. Комисията не подкрепя предложението. Моля народните представители да гласуват.

Комисията не подкрепя предложението. Моля народните представители да гласуват.

чл. 12: „Чл. 12. (1) Договорът за потребителски кредит, при който кредитът се предоставя под формата на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде погасен при поискване или в срок до три месеца, се изготвя на разбираем език и съдържа: 1. датата и мястото на сключването му; 2. вида на предоставения кредит; 3. името, единния граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец), постоянния и настоящия адрес на потребителя; 4.

данните по т. 3 за физически лица и по т. 4 за еднолични търговци и юридически лица - когато в договорите участва кредитен посредник; срока на договора за кредит; 7. общия размер на кредита и условията за усвояването му; 8. лихвения процент по кредита, условията, приложими по отношение на лихвения процент, и когато е необходимо, индекс или референтен лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни обстоятелства се прилагат различни лихвени проценти, информацията по изречение първо се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 9. годишния лихвен процент на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит, като се посочат взетите предвид допускания, използвани при изчисляване на годишния процент на разходите по определения в приложение № 1 начин; 10. указание, че кредиторът може да изиска по всяко време от потребителя да погаси изцяло кредита; 11. условията за упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор за кредит; 12. информация за разходите, възникващи от момента на сключване на договора за кредит, и условията, при които те могат да бъдат променяни. (2) Потребителят може да прекрати договора за потребителски кредит под формата на овърдрафт, сключен за неопределeн период от време, във всеки момент без да дължи разходи, освен ако в договора е уговорен срок за предизвестие за прекратяване на договора. Срокът на предизвестието не може да бъде по-дълъг от един месец.”

да повишава договорената лихва по кредита в размер, по-голям от изменението на либора за еврото плюс рисковата премия за страната, обявени от Българската народна банка.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: Кредиторът уведомява потребителя на хартиен или на друг траен носител за всяка промяна на лихвения процент преди влизането в сила на промяната, както и за: 1. размера на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент; 2. броя или периодичността на вноските, ако се променят. (2) Потребителят се смята за уведомен, когато уведомлението е било изпратено на последния посочен от него адрес. (3) Когато промяната на лихвения процент произтича от промяна в определен референтен лихвен процент и новият референтен лихвен процент е направен публично достояние чрез използването на подходящи средства и информацията за новия референтен лихвен процент може да се намери в търговските помещения

Господин председател, господа народни представители! В този доста обемист законопроект, който приемаме, има разрешения, които подобряват положението на кредитополучателите: увеличава се размерът на кредита, условията за промяна в договора се оповестяват, създават се възможности за предсрочно връщане на кредита без наказателни лихви. Заедно с това съм направил предложение, което смятам за много важно. важно. Ако то не бъде прието, в голяма степен ще превърне много от разпоредбите на този иначе много необходим законопроект в чисто пожелателни. Става дума да се въведат обективни критерии, когато се увеличава лихвата, това да бъде направено обосновано. В предложението, което е консултирано с експерти, са посочени изменението на либора за еврото плюс рисковата премия за страната – данни, които се следят и обявяват от БНБ, да служат като критерии за търговските банки. Това е в защита на кредитополучателите. Бих искал да чуя поне един аргумент – не говоря за търговските банки, техният интерес е ясен, но един аргумент от народни представители или Централната банка, който който да се противопостави на това предложение. Ние имаме подчертана нужда от регулиране на финансовия и банковия сектор. Искам да ви призова към по-съвременен подход, примери за който можете да намерите особено в условията на финансова криза в САЩ и в Европа,

Забележете, по официални данни, а реалните фактически са доста по-високи, 13% от ипотечните кредити са със спряно обслужване. При потребителските кредити също има затруднения през последната година. Ние предвиждаме редица разпоредби, които облагодетелстват търговските банки с цел да се изясни оборотът на финансовите средства. Например в Закона за нотариусите се предлага всички плащания по сделки с недвижими имоти да преминават по банков път, тоест през банките се осигурява движението на милиони левове, които плащат гражданите и фирмите. Когато става въпрос за реципрочни изисквания към тях, които да защитят потребителите и притежателите на тези средства, изведнъж се оказва, че няма нужда от никаква регулация. Трябва да се има предвид, че ролята на Централната банка е не толкова да бъде говорител и представител на търговските банки, каквато роля тя успешно изпълнява в последно време, а да бъде защитник на обществения интерес и не само периодично да ни съобщава с колко са се увеличили милионерите в България, а да предприема регулативни действия, когато законодателството й го предписва. В противен случай търговските банки се тласкат да бъдат превръщани в прости лихвари, а не в инвеститори, които най-умело използват парите на вложителите. Най-накрая, това е конкретна стъпка в цялостна промяна на финансово-икономическата политика от последните години. Ще ви цитирам само френския президент Саркози, който при една от своите публични изяви заяви: „такъв капитализъм не ни е нужен” – забележете – ръководителят на страна и дясно правителство. Няма управление в интерес на потребителите и производителите, ако не се регулират, контролират и ограничават финансовият произвол и финансовите спекулации. Трябва да се има предвид, че за разлика от другите търговски дружества, банките не работят само със собствен капитал, а преобладаващата част от капитала, с който работят, е чужд

и категорична подкрепа във вложителите, които в случая са кредитополучатели – хората, които трябва да издължат своите средства при ясно определени условия в процеса на изпълнение на договора за връщане на получените средства. Благодаря

Уважаеми колеги, на тези аргументи на господин Стоилов не може да остане неотговорено, тъй като хората ще останат с впечатление, че той е направил предложение да не се увеличават лихвите и лошото Четиридесет и първо Народно събрание не ги е приело.

господин Стоилов, либорът е междубанковият лихвен процент в Англия. Това е първият въпрос. Второ, БНБ не обявява рискова премия за страната и не е обявявала в последните 10 години. Тези два въпроса са важни. Сега от от техническите въпроси да минем към икономическите. Ако този текст бъде гласуван днес, аз разбирам, че Вие имате добри намерения, ама знаете ли какво ще стане? Лихвите ще се увеличат, защото, когато банките разберат, че не могат след това да увеличават повече от даден процент, те ще ги увеличат в началото, господин Стоилов. И какво ще кажат тогава потребителите? Ще си кажат: „Ей, този текст на господин Стоилов какво ни донесе на главите.” Това ще стане. Аз ви казвам чисто икономически какво ще стане. Ако не ми вярвате, разширете кръга от експертите, с които консултирате тези текстове. Казвам Ви като председател на тази комисия, че всички заедно – и от вашата група, и от всички групи направихме всичко възможно за защита на потребителите. И ако сте чели внимателно чл. 10, там казваме така: когато потребителят, преди да вземе кредит, подписва договора, в самото начало трябва да се каже дали този лихвен процент е фиксиран. И ако не е фиксиран, от какво зависи – кое трябва да се промени, за да се промени лихвеният процент, да не могат банките да го правят произволно. Така че Ви моля, господин Стоилов, първо оценете многото работа, свършена от комисията не само по този повод. И второ, по-добра защита от тази не може да бъде предвидена. И се връщам пак на икономическото поле и Ви казвам нещо, което да попитате вашите експерти. Лихвите, господин Стоилов, могат да бъдат намалени по два начина. Единият е допълнително намаляване на минималните задължителни резерви на БНБ. И вторият вариант, господин Стоилов, е възприемането на еврото. Защото тогава българските банки ще могат при ниски лихвени нива да взимат кредити от Европейската централна банка. Така че обобщавам, за да не остане тази Ваша мисъл във въздуха – ако това Ваше предложение бъде гласувано сега, то веднага ще повиши лихвените нива. Затова не мога да препоръчам то да бъде подкрепено. Веднага лихвите ще скочат. Благодаря.

защото мисля, че това е задача на членовете на Икономическата комисия – да намерят най-доброто решение. Аз съм Ви предложил един вариант. Не искам да твърдя, че този вариант е безусловно най-сполучливият. Но ако Вие сте възприели идеята, трябваше Вие да кажете, че има по-добра техническа формула, която да реши този проблем. Не, в чл. 10, който гласувахте, има един рамков текст, който казва, че банките определят условията и реда, по който те ще променят лихвите. За гаранция ли смятате това, че банката ще съобщи в дребния шрифт, който се съдържа в няколкото страници на договора, че когато тя прецени по няколко показателя, както тя ги приложи и по реда, който ще използва, изведнъж кредитополучателят в процеса на изпълнението на договора ще научи, че лихвата се е повишила значително. Аз не смятам, че такъв запис и приемането на такава разпоредба ще повиши автоматично лихвите, защото ние въвеждаме една регулация, която изисква да спазват всички търговски банки. Вие предлагате другия принцип – всяка банка едностранно си определя условията и реда за промяна на лихвения процент, всъщност на банковия пазар обикновено се получават такива картелни споразумения. Така че Вие не може да отидете в друга банка, която не си е дала същата свобода, каквито са си дали повечето организации в този сектор. Този подход на саморегулация на финансовия пазар според мен не може да бъде прилаган повече, тъй като е ясно, че кредитополучателят е в по-неизгодната икономическа позиция. И когато той е принуден да вземе средства, ще ги вземе почти при същите условия от която и да е банка. И за да се види до какъв абсурд се е стигнало в България през последните години, сигурно това ще го потвърдят и други колеги, Вие не сте ли имали случаи, особено в предишни години, преди кризата, когато някакви хора се обръщат към Вас и казват: „Абе, можете ли да ми помогнете да получа някакъв кредит”. Забележете, говорим за финансов пазар. Все едно да отидете в магазина и да питате познавате ли някой познат магазинер, за да си купя кашкавали или хляб? Ето това говори за една ситуация, която не може да бъде нормална. Тук става дума и за инвестиционното кредитиране, и за потребителското кредитиране. Аз пак повтарям – в този сектор е необходима много по-голяма регулация, за да може финансовият пазар да обслужва икономиката и потребителите, не потребителите и търговските дружества да се превръщат в обслужващи банките. Тази ситуация не може да задвижи страната, но изглежда това е предмет на различно мислене и тук трудно ще постигнем съгласие, ако Вие продължавате да отстоявате такава философия. Все пак аз призовавам тези, които наистина искат да защитят потребителите, да подкрепят това предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Давам

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров, зная, че Вие сте неолибералист и сторонник на

го приемаме, защото е приета съответна Директива от страна на Европейския съюз, която цели

да премахне съществуващата в момента пълна свобода на субектите в този сектор, каквито са банките, произволно да да регулират, да се саморегулират и по този начин да се поставят в привилегировано положение по отношение на потребителите. Ето защо Европейският съюз, за разлика от други организации, си поставя цели и приема законодателство в онези сектори, в които по общото мнение на всички 27 държави членки, пълната либерализация явно има негативни последици. Явно пълната либерализация и тоталната свобода води до деформации, които накърняват права на гражданите, каквито са потребителите. Затова Европейският съюз приема така нареченото вторично законодателство, каквито са директивите, с цел да регулира, да въведе някакви минимални правила, изхождайки от грижата да защити интереса на потребителите, тоест да ребалансира съотношението на силите. От тази гледна точка ние не бива да бива да абсолютизираме апела „оставете банките свободно”, тъй като всеки опит за регулация ще доведе до ответна реакция, до до повишаване на лихвите, така че в крайна сметка ощетени ще бъдат пак потребителите. Не – ако ние реално изхождаме от презумпцията, че банковият пазар в България е свободен, че има реална конкуренция на банковия пазар в България, а не както каза господин Стоилов, че има негласни картели. Неслучайно нито една банка не си позволява, независимо дали е гръцка, френска или австрийска, да се открои от другите банки посестрими по отношение на лихвената политика. Ние трябва да подкрепим подобни предложения, които се съдържат и в директивата, за въвеждане на някакви минимални стандарти и правила за регулация. Хората не са глупави – не само в България, а в целия Европейски съюз, защото това са практики, които съществуват в целия Европейски съюз – на негласни споразумения в банковия сектор. Тоест абсолютната, чистата конкуренция е много трудно постижима цел. Неслучайно Европейският съюз е приел цяло, добре изградено законодателство за защита на конкуренцията. Там Европейската комисия има много широки правомощия, включително да налага санкции срещу картели и така нататък. Това са явления, които са повсеместно разпространени и България не прави изключение. Ето защо аз приветствам усилията на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм да защити максимално, използвайки този законопроект, който се базира на тази директива, правата на потребителите в името на това да се ограничат негативните влияния от саморегулиращия се банков пазар, който общо взето води до злоупотреба с господстващото положение на тези банки спрямо потребителите. Благодаря. Заповядайте, господин Икономов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че този текст не трябва да се подкрепя по няколко причини. Първата е, че ние конкретно дискутираме по този текст, а не по някои други начини за регулиране на лихвата. Първо, в чл. 11, ал. 1, т. 9 е упоменато, че в договора е записано и съдържа: лихвения процент, условията за прилагане, условията за промяна. Цялата информация е свързана с прилагането и условията за промяна на лихвения процент. Приема се, че след като договорът е подписан между банката и потребителя, всеки се е съгласил с тези условия.

използвайки това нарастване, да увеличават лихвения процент съвсем законно. Трето, ако регулираме лихвите, как бихме регулирали таксите, които биха се прилагали при сключване на такива договори? Ако банката бъде ограничена при прилагане на лихвата, в същия момент тя не е ограничена при таксите, които са при сключване на договора и неговото усвояване. Мисля, че в комисията сме взели правилно правилно решение по този въпрос и предлагам да не се приема предложението на господин Янаки Стоилов и на Анна Янева. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Първо бих искал да кажа, господин Казак, че в директивата, която ние прилагаме в този закон, никъде не става въпрос за ограничаване на правото на банките

Такъв показател е рискът за фалит. По принцип по време на финансова криза, както каза и господин Икономов, той нараства страшно много. През м. февруари миналата година беше достигнал 6,9%, докато шест месеца по-рано беше 0,2%. Разликата от 6,7% е рисковата премия. Тоест по този начин как ще защитим потребителя? Другото, което искам да кажа, е, че финансовият пазар е изключително конкурентен в момента. Нима забравихте преди година време всички реклами, които вървяха по телевизиите, и лихвените проценти по кредитите клоняха и гравитираха около нулата? Аз дори очаквах, че ще се предложи и някоя оферта за отрицателен В момента тази конкуренция е насочена и е факт при привлечените средства, при депозитите. Всяка една банка, която се конкурира с всички останали, дава все по-добра и по-добра оферта. оферта. Всички тези защити, които са приложени в този закон, ще защитят изцяло и надеждно потребителя и не е необходимо да се приема този член, който ще влоши прилагането на Закона за потребителския

забрани на банките да прилагат наказателна лихва за предсрочно погасяване, тогава пак се чуваха гласове – недейте така, това е намеса в суверенната политика на банките, те веднага ще реагират по съответния начин и т.н. Както видяхме,

в този или в друг закон с цел да защитим поне малко интересите на потребителите. Лихвената политика на банките, вие сами казахте, се диктува от съвсем други правила, от конюнктурата, от оценката на риска и т.н. Ето защо Ето защо в България лихвите са толкова по-високи, отколкото в други страни – членки на Европейския съюз. Каквото и да направим тук, банките ще си правят това, което считат за добре. Най-лошото е, че го правят всички едновременно и няма реална конкуренция между тях. Аз предлагам да не абсолютизираме и да не хиперболизираме това предложение на Янаки Стоилов, тъй като то реално няма да доведе до такива последици, за които господин Мартин Димитров предупреди. Благодаря. Благодаря на господин Казак. Желание за изказване заяви господин Мартин Димитров, когото ще чуем след почивката. Сега, уважаеми колеги, искам да ви уведомя, че в Клуба на народния представител в 11,00 ще бъде открита изложбата „Русенски сюжети от един век” на Художествена галерия – Русе. Това е петата поред експозиция от поредицата „Художествените галерии на България”, която реализира Народното събрание през парламентарната 2009-2010 г. Всички народни представители са поканени в Клуба на народния представител за откриването на изложбата. Тридесет минути почивка. Започваме в 11,30 ч. с изказването на господин Мартин Димитров.